**Ana Brnabić** Poštovani narodni poslaniče, samo da ne ostane da nismo adresirali ni malo vaše pitanje o poljoprivredi. Ministar Nedimović je na terenu, obilazi sela, tako da ću ga ja zamoliti da vam napismeno odgovori na sva vaša pitanja. Znam za problem sa mlekom i ja sam tu, gledam sa ministrom. Ako bude potrebno da primim mlekare, svakako tu sam. Hvala.

Način procesuiranja i mogućnosti procesuiranja maloletnih lica koje počine krivična dela, tu ministarka pravde nam može pomoći.Ono što je u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja jesu zavodi za vaspitanje dece i omladine i oni funkcionišu po principu zbrinjavanja, smeštaja, edukacije i profesionalnog osposobljavanja maloletnih lica koja su u sukobu sa zakonom, kojima su izrečene vaspitne mere i koja imaju poremećaj ponašanja.Ovaj smeštaj u vaspitnu ustanovu može da traje od šest meseci do dve godine

početkom ove godine on je najvećim delom i renoviran. Značajna finansijska sredstva smo uložili.Moram da pohvalim i ove mlade ljude koji se trenutno nalaze u ovom zavodu, da su svi stariji korisnici ovog zavoda stariji od 16 godina vakcinisani tokom prošle nedelje. Dobili su i drugu dozu vakcine i pokazali su se, bez obzira što imaju čak i kao maloletna lica određene prekršajne mere, da izrastaju u jedne mlade, odgovorne osobe, tako da ova mesta su se pokazala kao zaista dobra prilika, gde se njima daje šansa za zdravo odrastanje. **Vladimir Orlić** Zahvaljujem.Gospodine Markoviću, izvolite. Poštovana ministarko Majo, mi se nismo razumeli. Ja poštujem i „Egzit“ i „Guču“, ali samo da znate da kada nam dođu strane delegacije mi nemamo koreografiju brejkdens, nego „Igrale se delije na sred zemlje Srbije“. Razumete? I, ne trebaju pare za to, već samo da ih neko uvaži, da se napravi neki kalendar takmičenja i da kažu – evo, prvo ste vi imali takmičenje u vašem okrugu, pet najboljih folklornih društava, takmičiće se u Beogradu itd.Znate šta? Na selu

i imam 40 kulturno-umetničkih društava. Ima i u drugim gradovima, ne samo u Jagodini. Mi treba da uvažimo te momke, devojke, da se pojave na nekoj televiziji da se takmiče itd.Kada sam rekao za mađarsku koreografiju i koreografiju Bošnjaka itd, da ne da ne bude da se mi tu sada nešto šalimo, ozbiljno mislio. Dakle, da poštujemo sve, ali i ono što se zove srpsko kolo, srpski opanak, srpsku narodnu nošnju i da mlade ljude preusmerimo. Ako smo stvorili uslove da se nešto radi, zašto da ih ne promovišemo, da kažemo – evo, vi idete tri puta nedeljno na probu itd? To je vezano za to.Imam još jedno pitanje, odnosno predlog za ministarku pravde i premijerku. Da li vi vidite pretnju jedne političke ludačke organizacije, koja se zove Sloboda i pravda, da će da padne krv na ulice Beograda, da će oni da seku glave? To je izrekla ona Marinika Tepić.Da će da odrubi glavu je termin Dragana Đilasa koji je pretio svojoj supruzi kada je upao u stan gde je ona živela sa decom, majkom i ocem. Znate šta, postoji krivično delo koje se zove podstrekivanje u pravu. Sada treba da ćutimo? Svakog dana oni neka govore, da počnemo da se ubijamo zbog laži i politike koja samo šteti građanima Srbije, a ništa ne doprinosi.Ko je prvi rekao da srpski parlament i Srbi treba da kažu da je bio genocid u Srebrenici? Upravo ta politička grupacija, onaj koji je primao pare, Vuk Jeremić, sa nekih adresa bez otpremnice, bez profakture, bez fakture. Vi to znate, pravnik ste i predsednica Vlade i ostali ministri. Kako može neko da ti prebaci tolike pare i ništa? Šta si ti odradio za njega?Mi ne smemo da dozvolimo, neka taj ima imunitet, ako poziva na krvoproliće, da seku glave i da ćutimo, da kažemo to je u žaru političke borbe, jer šta će da nam kaže EU. Koja

Sve što je Srbija trebala da uradi prema EU, mi smo uradili - doneli evropske zakone, isporučili su oni pre nas sve one koji su bili optuženi na listi Haškog tribunala. Šta to više treba da odradimo?Mogu slobodno da kažem da se u politici javio politički terorizam u Srbiji. Nije to samo ratni terorizam, nego politički terorizam mora da se kazni,

Imamo isto jednog muža koji je tukao tasta i ženu. Ko je? Dragan Đilas. Iva Đilas je to potpisala, nije to napisao ministar Lončar, Dragan Marković Palma ili Života Starčević, i dala prijavu i po službenoj dužnosti mora da se procesuira neko ko vrši nasilje u porodici.

smislu tužilaštvo će odraditi svoj posao. U to budite sigurni i neće biti krvoprolića i ova država će zaustaviti svaki takav trend i u ponašanju, a na kraju krajeva biće sankcionisani na određeni način i ljudi koji stupaju sa tim rečnikom, u smislu naknade materijalne štete i nematerijalne štete koju trpe svi oni zbog njihovih takvih istupanja, zbog laži koje izgovaraju, zbog neistina koje izgovaraju. Na kraju krajeva, širenjem tih lažnih vesti stvara se panika, u određenim slučajevima je ugrožena sigurnost određenim ljudima. Mi smo već više puta govorili na temu Marinike Tepić. Budite sigurni da će tužilaštvo odraditi na adekvatan način svoj posao. Hvala.

malo više osioni u tim pretnjama da će padati glave, da će da nas hapse, da će da nas zabranjuju. Pre toga je bilo od strane novinara koji govore da su ugledni, objektivni, profesionalni da će da nas stavljaju u logore. Svašta čujete.Šta ćete kada ljudi nemaju ni jednu drugu ideju, kada nemaju nikakav plan, nikakav program, kada nemaju šta da ponude građanima, osim pretnji, uvreda, ali najbrutalnijih uvreda i na račun nas političara, bilo da su muškarci ili žene? U tome su rodno ravnopravni. Isto nas vređaju. Nekada žene u stvari malo više i malo gore, ali takva je politika i Dragana Đilasa, Marinike Tepić, Vuka Jeremića, svih njihovih.Vi na to morate da odgovorite radom, upravo onako kao što mi to radimo poslednjih 7-8 godina, samo radom, i radom, i radom, i rezultatima. Oni mogu da nastave da prete. Ovo je slobodna država. U jednom trenutku ja mislim da će nadležni organi morati da reaguju. Ja u to ne mogu da se mešam, ne mogu više ni da ih pozivam, kako god oni misle da treba, a valjda na kraju ako krenu da nas ubijaju, valjda će onda da reaguju, ali i tada će ostati još mnogo ljudi koji će se boriti i koji će u tom trenutku verovati u to da Srbija ponovo može da bude pobednička, kao što je danas, i ne samo u sportu, nego i u ekonomiji, kulturi i u nekim političkim obračunima, da je Srbija ponovo pobednik.Oni će sigurno izgubiti, pa i ako krenu da nas fizički likvidiraju. Ima tu ljudi koji će raditi dalje, a oni samo nek prete, nek mrze. To pokazuje njihovu jačinu i to kakvi su, tako da se mi bavimo nekim stvarima koje su važne za građane. Njima na čast sve što pričaju i sve na šta pozivaju i sve uvrede na naše račune, račune naših porodica, mi radimo dalje. To im je najveća kazna.Nažalost, svaki naš rezultat, svaki rezultat Srbije je njima kao da ste im opalili šamar. Šta god da kažu, motivacija je još veća. Hvala vam.

pitanje ili vašu konstataciju. Nisam se uopšte šalila ni oko kola, ni oko drugog narodnog stvaralaštva, ni što se tiče srpskog naroda, ni nacionalnih manjina. Mogu da konstatujem da su veoma aktivni bili svi na konkursima, pogotovo nacionalni saveti, naročito u oblasti kulture. Našli smo zajednički jezik uz pomoć komisije i pomogli mnoge dobre projekte koji čuvaju onu našu tradiciju, bez obzira kom narodu pripadamo.Što se tiče malih sredina i našeg pokušaja da sadržimo mlade ljude u seoskim sredinama, u malim opštinama, hoću da navedem jedan odličan primer, a to je mesto Ćićevac, opština Ćićevac koja pokriva 33 sela. Zato sam na početku mog mandata odmah podržala završetak izgradnje jednog prelepog kulturnog centra u tako maloj sredini, jer kada su mi rekli 33 sela, zamislite koliko je to porodica i ljudi koji dolaze jesen i zimu upravo u taj kulturni centar da se ne bi zatvorili uveče u svoje kuće. Oni imaju biblioteku. Oni imaju pozorište, bioskop. To se sve sada završava i i nadam se da će nas sve zajedno pozvati uskoro na otvaranje. To je jedan dobar primer kako razvijati manje sredine, a ne samo naše velike gradove.Želim na primer, Jagodinu, kako sada trenutno pomažemo, to je sigurno završetak radova na Muzeju marginalne i naivne umetnosti. To je muzej koji čuva jedno blago koje je više cenjeno u inostranstvu, na primer u Francuskoj, nego kod nas i nama je cilj da sa marginalnom i naivnom umetnošću upravo izađemo pred francusku publiku u Kulturnom centru u Parizu. Nadam se da ćemo zajednički otvoriti taj novi deo Muzeja marginalne i naivne umetnosti kada se radovi završe i ja da završim.Na otvaranju Interparlamentarne unije, pre pre dve godine, 2019. godine, na moju inicijativu ansambl „Una Saga Serbika“ je predstavila srpsko kolo, a publika su bili poslanici, političari i predsednici parlamenata iz bezmalo 150 zemalja sveta. Zar ima bolje promocije za kolo i za Srbiju? Hvala. šta bi još novo mogli da uradite, a da stimulišemo te mlade ljude koji su u tim folklornim sekcijama, kulturnim itd.Tako da na kraju smo se razumeli i vi i ja i pozvaću vas da dođete na žurku, prvi put kada je budem organizovao, a predsednik žirija da bude predsednica Vlade da proceni ko bolje igra - vi li ja. Dali se slažete? Znam da ste veseljak. Mi bez muzike ne možemo da funkcionišemo.Poštovani ministri i poštovana predsednice Vlade, ja sam čovek koji živu u unutrašnjosti i mogu da vam kažem da ljudi nisu prezadovoljni, ali su zadovoljni onim što se radi.Još jednom da vas vratim na ovu poljoprivredu. Molim vas da samo se obratite poljoprivrednim proizvođačima i da kažete ko određuje cenu žita, zašto je cena mleka šest godina ista, a da stočna hrana je poskupela nekoliko puta? Kako to da od litra mleka kada se preradi 400 puta se više zaradi nego što taj gospodin poljoprivredni proizvođač se bori da proizvede svaki litar mleka na selu i da na taj način mi direktno sačuvamo i selo i poljoprivredne proizvođače i tako dalje.Vi znate da u Evropskoj uniji za proizvodnju, ne samo poljoprivrednih proizvoda. Na primer, mi smo došli bili do potpisivanja ugovora sa fabrikom koja se zove „Inalpi“, a proizvodi mleko u prahu iz Italije, jer su oni njima ukinuli, ne znam od koliko hiljada krava su imali, prepolovili im, jer je to dogovor u Evropskoj uniji svako ko koliko može da proizvodi.Znam vrlo dobro koliko je teško živeti na selu, koliko je teško čekati jednom godišnje da dođeš do para ako si posejao žito, kukuruz ili već nešto drugo, ali isto tako mora stalno da se govori i šta su to sve naši poljoprivredni proizvođači dobili kao subvenciju i da slobodno možemo da kažemo da se poredimo sa nekim jakim zemljama Evropske unije. Zahvaljujem.

poštovani članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, postavio bih pitanje za ministra zaštite životne sredine. Zagađenje vode utiče na život i na zdravlje ljudi i usudio bih se da kažem da svako zagađenje reka ili voda se kao bumerang vraća ljudima.Glavni izvor zagađenja reka i ostalih vodnih resursa u Srbiji su industrijska postrojenja, komunalne otpadne vode iz naselja i poljoprivreda, znači, korišćenje i upotreba veštačkih đubriva i pesticida.Jedna od najzagađenijih voda u Srbiji je nažalost Kanal Dunav-Tisa-Dunav u Vojvodini, posebno deo ovog kanala koji se zove Veliki bački kanal je najzagađeniji.

prevelikog zagađenja koji je u većoj meri počelo šezdesetih godina prošlog veka zovu ga i otvoreni kolektor za otpadne vode sa okolnih farmi svinja iz prehrambene industrije i samih naselja poput Crvenke, Kule i Vrbasa.Zagađujuće materije iz ovog Velikog bačkog kanala prenose se u Tisu, a naučno je nažalost dokazano da azot i fosfor iz njegove vode preko Dunava iskazan je i Crnom moru. Ipak u Srbiji prevagnu odnosi Borske reke. Ona je jedna od najzagađenijih reka u Srbiji i nažalost u Evropi. Mnogi je prozivaju i nazivaju mrtvom rekom. Kao što sam rekao, glavni uzroci zagađenja naših reka su komunalne i industrijske otpadne vode. Komunalne vode, otpadne vode su iz domaćinstava i dospevaju preko kanalizacije u naše reke, a industrijske otpadne vode nažalost direktno iz fabrika.Svaka zagađenost reke utiče na njen hemijski režim i menja ga. Znači, nanose se dugoročne posledice ekosistema naših voda, naših reka. Nažalost, svedoci smo da dolazi do nekih izumiranja ribljih vrsta kao što je kečiga, koja voli čistu vodu.Takođe, zagađenje reka za posledicu ima i zagađenje podvodnih voda jer ovi sistemi su direktno povezani. Podzemne vode učestvuju u hranjenju reka od 30 do 40%. Oni su jako sporo obnovljivi resursi i te su posledice njihovog zagađenja dugoročne.U Srbiji u sektoru industrije mali procenat fabrika ima prečišćavanje vode. Situacija je kod malih fabrika da nažalost one nemaju dovoljno sredstava, a kod velikih fabrika je došlo do povećanja ili poboljšanja pošto imaju para da ulože u izgradnju prečistača vode.Dolazim iz Sente, grada pored reke Tisa pa mogu da kažem da vi već više od 30 godina imamo prečistač otpadnih komunalnih voda i svaka nam fabrika koja je locirana pored reke ima svoje prečistače. Krajem prošle godine ratifikovan je Sporazum sa Razvojnom bankom Saveta Evrope kojim su odobrena sredstva za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.Moje pitanje je kako stojimo sa ovim programom i koliko prečistača će se izgraditi u narednih godinu, dve, tri? Hvala.

Naravno da je kompleksna tema kada govorimo o zagađenosti reka, ali se trudimo da se borimo sa tim na više frontova, da se tako izrazim. Pre svega jedan od najvećih projekata, kapitalnih projekata i jesu projekti za prečišćavanje, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.Ono na čemu se intenzivno radi prethodnih meseci jeste pre svega procena kanalizacione mreže u jedinicama lokalne samouprave koje su kandidati da dobiju jedno postrojenje koje će biti i po najvišim evropskim standardima. Sredstva iz kredita Razvojne banke Saveta Evrope su obezbeđena u visini od 200 miliona evra i planirano je 26 prečistača.Ono što je svako jedno od glavnih pitanja jeste prateća kanalizaciona mreža jer vi ste pomenuli i vaš prečistač prečistač u Senti koji radi već 30 godina, ali u Senti je pokrivenost kanalizacione mreže 90%. To je ono što je jedan od glavnih preduslova da prečistač radi u punom kapacitetu, ali svakako da mi upravo prethodnih meseci zajedno sa Kancelarijom za javna ulaganja sagledavamo stanje na terenu i spremnost jedinica lokalne samouprave. Ono što je važno je da će u mnogim opštinama raditi i izgradnja postrojenja plus izgradnja prateće infrastrukture, odnosno kanalizacione mreže. bude urađeno baš onako kako treba i po procentu koji se zahteva od nas, a to je svakako preko 70% pokrivenost mreže u jedinici lokalne samouprave i svi idemo smo svakako sve te jedinice lokalne samouprave baš spram spremnosti i podelili u nekoliko faza i mogu sada da vam kažem da ću u prvoj fazi biti i Bačka Palanka, Priboj, Apatin, Nova Varoš, Bač, Boljevac, a zatim i ostale opštine i Petrovac na Mlavi, Ruma, Ražanj, Knjaževac, Raška, odnosno Kopaonik. Sve su to kandidati za opštine, za prečistače, ali pre toga, moramo dobro sagledati svu dokumentaciju i krećemo vrlo brzo sa izradom i tenderske dokumentacije.Ja se nadam da ćemo u prvim opštinama i početi ova postrojenja do kraja Svakako da će to značajno poboljšati kvalitet života građana i da će očistiti reke, a u međuvremenu, pošto govorimo o zagađenosti reka, ja mogu da kažem da inspekcija Ministarstva životne sredine je stalno na terenu. Izlazimo po prijavi građana. Imamo izveštaje o tome i koliko smo neodgovornih pojedinaca i kaznili i koliko je napisano i krivičnih prijava i privrednih prestupa. To je ono što moramo da radimo. Ja svakako i nisam srećna kada se ljudi kažnjavaju, ali to je jedini način da podignemo svest o tome koliki je značaj upravo da očuvamo životnu sredinu.Ono što je takođe važno kada govorimo o zaštiti voda, jeste da radimo zajedno sa inspekcijom vodnom, koja se nalazi u Ministarstvu poljoprivrede, da smo svi zajedno na terenu, ali isto tako u Ministarstvu za zaštite životne sredine u prethodnim danima se upravo i i okončao konkurs za uklanjanje divljih deponija i nadam se da su jedinice lokalne samouprave upravo i te manje deponije kandidovale koje se nalaze na obalama reka kako bi upravo taj otpad za koji postoji velika mogućnost da prosto i završi u rekama kako bi otklonili.Ono što uvek apelujem jesu inspekcije jedinica lokalne samouprave da što budu više na terenu i moram da kažem da ministarstvo takođe odvaja značajna sredstva za barijere na rekama kako bi ambalažni otpad svakako mogao da se lakše prikupi u ovom trenutku se kreće, odnosno završava se i nabavka za lančanice na reci i lim, dakle, u toj opštini Priboj i Prijepolje i Nova Varoš, a svakako da ćemo i nastaviti istim tempom i da će i druge jedinice lokalne samouprave imati mogućnost da konkurišu na ovakvim i sličnim projektima. Hvala vam. Hvala vam na odgovoru.Moje pitanje drugo je u vezi teme uništavanja prirodnih plavnih šuma, zarad drvne industrije.

Čak 90% njihove celokupne površine je nestalo, a ono što je preostalo često je u kritičnom stanju.Smatra stanju.Smatra se da su plavne šume najugroženiji prirodni eko sistemi u Evropi, stoga se u Evropskoj direktivi u staništima označen kao prioritetan tip šumskog staništa.U izveštaju Evropske agencije za životnu sredinu iz 2019. godine se navodi da neke evropske reke, među kojima je nažalost i naša Tisa su izgubile skoro 100% nekadašnjeg plavnog područja. Reka Tisa sa pojasom plavnih šuma i sa odbrambenim branama čini ekološki koridor međunarodnog značaja.

Retko koja reka u Srbiji je toliko izmenjena kao Tisa, ljudi su oteli plavnu zonu i pretvorili u oranice i u plantaže hibridnih topola. Neke retke vrste ptica su nestale zbog toga, kao što je orao beloperan, crna roda, šumska sova. Oni ne mogu da prave gnezda na topoli, jer nema razgranato granje, kao ove stare vrste drveća.

Na području Vojvodine značajan deo plavne šume od prirodnih topola, vrba, hrasta, lužnjaka su u velikoj meri zamenjeni sa hibridnim topolama. Prema podacima Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, prirodne šume vrba i topola pokrivaju samo 7% područja ovog koridora oko reke Tise, dok šuma hrasta, lužnjaka čini samo 0,14%.Pitanje moje je – ko vodi brigu o održavanju i čuvanju ovih plavnih šuma? Da li Srbija ima neki plan za očuvanje ovog međunarodnog ekološkog koridora?

govorite svakako o stvarima koje su se dogodile 2007. i 2008. godine, kada su „Vojvodinašume“ ušle u proces seratifikata o održivom gazdovanju šumama. Dakle, Zavod za zaštitu prirode je tada bio jedinstven i u dogovoru sa resornim ministarstvom se sprovela seratifikacija, a svakako se napravio i ugovor o poslovnoj i tehničkoj saradnji. jedna provera stanja za program konverzija plantaža u šume, kako bi se izvršila kompenzacija.Ono što je važno je da mi imamo dva programa kompenzacije i svakako prvi je donet za period od 2010. do 2019. godine i on je u potpunosti implementiran, a drugi program je trenutno na snazi, 2020. do 2029. godina i svakako da su oni svi u konsultaciji sa Zavodom za zaštitu prirode, ali u ovom slučaju je to Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Ranije je bio jedinstven, a sada imamo i Pokrajinski.Svakako da su šume sastavni deo prirode, ali u ovom slučaju bih takođe volela da razgovaramo, odnosno da je ovde i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pošto su „Srbijašume“ i „Vojvodinašume“ direktno u njegovom resoru i Uprava Uprava za šuma, a i resorni sekretarijat u AP Vojvodini.Ono što je važno, a svakako da se slažem sa vama i da sam i ja to odmah prepoznala i tim koji se nalazi u Ministarstvu, naravno slab procenat pošumljenosti, naročito na teritoriji AP Vojvodine. Stoga je ministarstvo odmah početkom godine raspisalo konkurs za pošumljavanje i dodelu sredstava. Mogu da vam kažem da se u tom konkursu obratilo puno puno jedinica lokalne samouprave, ali 38 jedinica su ispunile sve uslove i kroz tu akciju za koju je ostavljeno 100 miliona dinara će biti zasađeno 164.000 autohtonih vrsta.Uslov konkursa je bio da završimo do kraja godine to pošumljavanje sa tog konkursa i nadam se da ćemo u oktobru i novembru moći da obiđemo tu sadnju svi zajedno i da ćemo podržati jedinice lokalne samouprave i naravno da ćemo se truditi da opet takve konkurse sprovedemo. Izuzetno znači što je u ministarstvu formirano odeljenje za saradnju sa jedinicama lokalne samouprave. Mogu da kažem da na sve konkurse imamo i veliki broj projekata i opština koje se javljaju i nadam se da ćemo svi zajedno uspešno realizovati sve te projekte. Naravno da ministarstvo to prati, ali svakako pošto je sezona za sadnju oktobar,

Hvala vam na odgovorima.Možemo da zaključimo da imamo zadatak da očuvamo naše šume, reke i vode za nas, za našu decu i za našu unučad.Srbija kao zemlja nije baš bogata sa vodnim resursima posebno ako uporedimo sa zemljama u okruženju zato moramo da vodimo brigu o vodama, naročito o vodi za piće i o vodi koju koristimo za život. Nažalost, to je samo 20% od vode koju koristimo je kvalitetna voda koju koristimo za piće, za pravljenje hrane i ostalo. Ostalih 80% koristimo nažalost za zalivanje bašti, za pranje kola i ne znam, mogu još navesti puno toga. Znači, moramo još puno štošta da naučimo kako da koristimo ovu kvalitetnu vodu i ja se nadam da ćemo sve više i više šuma posaditi, to je naš cilj za našu decu i našu unučad. Hvala.

kolege.Poštovani predsedavajući, uvažena predsednice Vlade sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, imam poslaničko pitanje za ministra za brigu o selu, gospodina Milana Krkobabića.Poštovani gospodine ministre, Narodna skupština Republike Srbije u prethodnom zasedanju je razmatrala više predloga zakona za šire slojeve našeg građanstva. Jedan od tih predloga zakona je bio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.Poslanička grupa PUPS „Tri P“ je podržala izmene i dopune ovog zakona u celini.Ono što je još važnije, a želim da istaknem, a to je da vi kao ministar za brigu o selu u svojim nastupima stalno ističite i govorite - potrebni su nam stambeni objekti za mlade bračne parove i na selu ako hoćemo da ono oživi, a pre svega kako bi na jedan adekvatan način podigli bezbednost države, a pre svega u pograničnim delovima Srbije.Ovo govorim upravo u kontekstu bezbednosti države, jer stanovnici upravo tih pograničnih područja su velika garancija bezbednosti države. Naveo bih primer oblasti Poljanica koja se prostire između Vranja i Leskovca, koja je svojevremeno imala više stanovnika nego grad Vranje, a sada ima samo nekoliko hiljada. Upravo se ta oblast prostire uz Kosovsko Metohijske opštine, Kamenicu, Novo Brdo. Takođe, ceo pogranični prostor opštine Kuršumlija je ispražnjen i pitanje moje će ići u tom

sa okućnicom na teritoriji cele Srbije. Moje pitanje – može li država Srbija i šta treba da preduzme kako bi se kroz ostanak ili povratak mladih u tim područjima obezbedila veća bezbednost države i neke pojedinosti

i zaslužuje i konkretan odgovor.Zaista, danas je Vlada Srbije donela uredbu kojom se definiše program za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. To je kapitalna stvar.

ostane, ali da mu promenimo smer. Želimo da u tim kućama nađu svoj krov nad glavom neki mladi ljudi koji se bave poljoprivredom i žive u zajedničkim domaćinstvima, ali i neki mladi ljudi i žene, koji žele da svoj podstanarski ili otežani životni problem u prigradskim ili gradskim naseljima zamene sopstvenom okućnicom.To je, ja bih rekao, danas istorijski bitan datum. Srbija konačno kreće u odlučnu bitku da naselimo te kuće. To je prva stvar i to je ključna stvar.Ono što bih vam ja sada rekao, pošto nema mnogo vremena, poslanik Marković nije ovde, uskoro možemo da očekujemo i novi program koji će tretirati kulturne manifestacije, pre svega u seoskim sredinama. Pripremamo jednu manifestaciju koja će se zvati – susret sela.Istovremeno ovde je pomenuto pitanje i kulture. Ja bih to sveo na jedan uži oblik, na oblik tzv. zavičajne kulture gde ćemo pokušati da negujemo taj zavičajni, kulturni identitet. To će biti poseban program koji će tretirati manifestacije, ali i nastojaćemo da objekte, zadružne objekte, domove zadružne ili objekte domova kulture vratimo njihovim namenama.To će biti konkretni programi koji će u narednom periodu Ministarstvo za brigu o selu preduzimati u skladu sa raspoloživim budžetom. Ovaj program podele sredstava za otkup napuštenih ili praznih kuća u Srbiji treba da podržimo svi.Ovo je jedan moj apel za poslanike, za članove Vlade, za sve političke partije bile one u opoziciji ili bile na vlasti, ovo je naš zajednički patriotski čin. Moramo ga shvatiti ozbiljno. To je misija koja će da traje, a nadam se na Vidovdan, u ponedeljak, da će to biti pravi početak.Mislim da je vreme isteklo. Zahvaljujem vam. Zahvaljujem ministru.Gospodine Stošiću, imamo još tačno dva minuta. Hoćete da iskoristite pravo na komentar? od tri, onda realno je da i ja dobijem neko vreme.Hvala vam gospodine ministre.Moje drugo pitanje tiče se Kosova i Metohije… **Vladimir Orlić** Nemamo vremena za nova pitanja, samo za komentar ako želite. Mi smo svojevremeno imali isti slučaj pražnjenja sela u gradovima i selima na KiM. Desilo nam se to što nam se desilo, što ukazuje da se nešto tako može desiti i u drugim područjima, pre svega u tim pograničnim područjima.Mi smo juče, odnosno prekjuče imali posebnu sednicu

Mislim uvaženi narodni poslanici da ljudi sa Kosova i Metohije zaslužuju malo pažnje i bar dva tri minuta, toliko im dugujemo. Da li se slažemo oko

i očekujem da ćemo uspeti u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju da ih realizujemo.Istovremeno, evo jedno moje obećanje ovde. Postoji mesto koje se zove Kosovska Kamenica, nalazi se u Kosovskom pomoravlju, oko njega gravitira oko dvadesetak sela. Tu ćemo obnoviti dom kulture. Evo pozivam sve prisutne, naravno, ako stvorimo uslove da tamo možemo da odemo, a ovo će biti način da te uslove polako stvaramo. Hvala vam. Hvala i vama.Dame i gospodo pošto je sada 19,00 časova završavamo rad u delu sednici koji se odnosi na poslanička pitanja.Zahvaljujem svima na učešću. Hvala predsednici Vlade, članovima Vlade, hvala narodnim poslanicima.Nastavljamo sa radom u utorak u 10,00 Hvala